Моля, народните представители да заемат местата си.

– Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Вносители: Сергей Станишев и микрофоните на Националното радио да бъдат включени съгласно приетото по-рано решение. Процедура – заповядайте.

здравеопазването, Гергана Павлова – заместник-министър на здравеопазването, Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването и госпожа Нели Нешева – управител на Националната здравноосигурителна каса.

Гласували 102 народни представители: за 90, против 9, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, квесторите поканете гостите. Други процедурни искания? Няма. От името на вносителите да ни запознае с мотивите на искания днес вот, давам думата на господин Сергей Станишев. Господин Станишев, моля Ви за представяне на мотивите. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Преди всичко бих искал да обърна внимание, че е безпрецедентно и при представянето на промените в кабинета, и при гласуването на вот на недоверие да отсъства министър-председателят. Човекът, който носи лична, персонална отговорност

Едва ли е имало вот, който предварително да изпълни толкова много от поставените пред себе си цели – смяна на министъра на здравеопазването, обещание – поредно – за допълнителни 200 млн. лв. за българското здравеопазване, така че вотът вече се е състоял. Правиха се опити вотът да бъде неглижиран, да бъде присмян, да се обясни, че е несериозен, защото нямало сериозни мотиви и просто опозицията се заяжда. Но дори тези действия, които през последната седмица извърши кабинетът и министър-председателят са ясно доказателство за самопризнанията за провала в политиката в областта на здравеопазването. И това е вот, който не се нуждае от особено силна мотивировка. Достатъчно е да излезете на улицата и да попитате хората: къде има провал в политиката на правителството? Първото нещо, което ще ви отговорят, е здравеопазването. Знам и аргументите на мнозинството. Ще кажат: вие нямате морално право да внасяте вот за здравеопазване. Какво направихте вие? Аз ще ви кажа какво направи предишното правителство. Първата задача беше финансовото стабилизиране на системата. Освен всичко това, че с 200 млн. лв. всяка година нарастваха парите за здравеопазване, парите за болнична помощ нараснаха два пъти за четири

За нова апаратура, за модернизация на болници се дадоха 450 млн. лв. Парите, които бяха отпуснати, позволиха с 45% да нараснат заплатите в спешната помощ и бяха закупени около 430 абсолютно нови линейки. Освен всичко останало, когато казвате, че не сме имали визия за реформи, беше приета Стратегия за развитие на българското здравеопазване до 2013 г. с ясни параметри за развитието на българското здравеопазване. Всичко това беше свършено. Но, днес е вот на недоверие към правителството на ГЕРБ и към министър-председателя Бойко Борисов. Това не е вот на недоверие към министъра на здравеопазването, защото преди да си тръгне госпожа Анна-Мария Борисова призна публично пред медиите, че който и да е министър без подкрепата на премиера, без парите от Финансовото министерство не може да направи нищо. На всички е ясно, че основният проблем и в здравеопазването идва от провала на финансовата бюджетна политика на това правителство. Ще ви припомня. Вицепремиерът Дянков каза миналата есен: „Ще увеличим приходите с 2 милиарда.” Реално приходите през тази година намаляват с два милиарда по сравнение с 2009 г., която беше острата фаза на кризата. Разликата между обещано и постигнато – 4 милиарда надолу. Какъв отговор даде ГЕРБ на този проблем, породен от тяхната некадърност, от погрешната икономическа и финансова политика. (Шум и реплики.) Отговорът и философията на вашата здравна реформа, в кавички реформа, защото стана омразна дума, е пестене пестене на гърба на хората, пестене на гърба на болничните заведения и рязане. Министър Дянков, философът на тази здравна реформа или хаос, който реално се получи каза: „В България трябва да останат 100 болници.” Честито! Това ли е достъпно и качествено здравеопазване? Реално погледнато, в резултат на тази политика, здравнонеосигурените от 900 през 2009 г. нараснаха на 1 млн. 800 хил. души. Хората не вярват в системата. Увеличи се и безработицата. Хората нямат пари да си внасят вноските. Искам да кажа много ясно, че правителството на ГЕРБ нарушава чл. 52 от Конституцията, където е записано: „Всеки българин има право на здравно осигуряване и достъпна помощ.” Разликата между вас и вносителите на този вот е в това, че вие разглеждате здравеопазването като чисто финансова и пазарна система. Ние разглеждаме здравеопазването като обществено благо и като право на българските граждани. Здравето не е стока! Тука чисто пазарните отношения никога не могат да сработят в една европейска държава. В крайна сметка водите към здравеопазване за тези, които имат пари и могат да си доплащат и за тези, които живеят в големите градове, всички останали да мрат и да се оправят както могат. Това е философията ви. Липсва абсолютно всякаква стратегия в тази област. Колко промени в законите бяха направени, колко кадрови промени бяха направени? Пълен хаос. В това число конвулсивните движения и в последните дни. Добре, докарахте го най-сетне с последните обещания до финансиране близо до 2009 г. това ви предлагаме от миналия бюджет – от декември, когато се обсъждаше. Защо трябваше да изправяте цялото съсловие на нокти и хората да страдат от тази политика. Погледнете какво говорите и правите с НЗОК. Вие одържавихте НЗОК. Няма никаква прозрачност, последният отчет е от м. септември 2009 г. Никой не знае как се разходват парите за здравеопазване. Сега последната нова идея на министър-председателя, която е безумна, извинявайте НЗОК щяла да бъде публично дружество. Знае ли той за какво става дума? Търговско дружество, листвано на борсата – с какъв акъл и с каква компетентност се говори това?!

Кадровите провали на ГЕРБ са очевидни. Вижте, за малко повече от една година трети нов министър, в това число и екипите на предишните си отидоха, за една година трети шеф на НЗОК, да не говорим за тоталните кадрови промени в болниците. Ами оттам идва и пълният хаос. Разберете – здравеопазването не е просто обикновена система, тя поражда верижна реакция! Болни хора, недолекувани, не могат нито да работят, нито да живеят.

Абсолютен провал! Има пълна липса на контрол и прозрачност. Ще ви кажа: вие дойдохте с обещанието именно за контрол, а какво се случва? Точно обратното! Защото иначе нямате обяснение – защо досега като правило половина милиона хоспитализации на година, тази година ще нараснат до два милиона. Къде ви е контролът? Да не казвам, че конфликтът на интереси в целия екип на досегашното ръководство на министерството и корупцията стават марка на ГЕРБ в областта на здравеопазването. Господин Цветанов обича да показва как МВР вади на улицата хора по гащи. Защо, когато стана ясно, че при търг за 147 млн. лв. с европейско финансиране правилата се пишат от фирма, участник в търга, американска фирма, МВР не предприема нищо? Защото са ваши! Ваши хора правят тази корупция и те са затънали в конфликт на интереси. Има двоен стандарт в тази област, пълна демотивация на съсловието. Накрая искам да кажа следното: емблемите на ГЕРБ в областта на здравеопазването стават вече пословични. Това е намерение за закриване на болници и съсипване на системата, системен конфликт на интереси на ваши представители в здравеопазването. Идеята за доплащане и фактически за въвеждане на пазарни принципи в една обществена система, която засяга всеки един български гражданин. Пълен хаос, безпомощност и паникьорски действия, което видяхме и в последните дни, но това не отменя проблемите. Очевидно, че толкова можете в тази тема и в тази сфера. Затова вотът на недоверие има всички основания и мотиви и ако имаше народно гласуване по тази тема щяхте да го загубите, господа управляващи! Благодаря ви за вниманието.

Дами и господа народни представители, госпожо председател, уважаеми журналисти и гости! Преди два дни в България на посещение беше турският министър-председател Ердоган. Това беше едно почти нелегално посещение, необявено предварително, неогласено и прикривано до последния момент. Аз знам защо. Защото миналия път, когато Ердоган беше тук, тогавашният премиер, тогавашното правителство изпратиха цялата софийска полиция срещу партия „Атака” и активистите на „Атака”, за да не можем да излезем от нашата централа и да връчим на господин Ердоган това, което искахме да връчим декларация, че Турция дължи 10 милиарда на България. (Реплики от КБ и ДПС.) Сега Ердоган беше скрит от сегашното правителство и това беше груба грешка. Аз съм тук, на тази най-висока трибуна, сега, за да ви кажа, че от името на партия „Атака” и от името на 650 000 българи, които гласуваха за мен, искам ясно, категорично и недвусмислено да заявя,

В тази връзка, смятам за груба грешка изявленията, които бяха дадени по време на пресконференцията и в които се чуха внушения, че България подкрепяла членството на Турция за Евросъюза. Няма право нито един министър-председател, нито един министър, нито едно правителство да говори от името на България, когато става дума за този въпрос. Дами и господа народни представители, аз знам, че в политиката се правят компромиси. Аз не съм фанатик, аз не съм сектант, който иска да развали отношенията между България и някоя друга държава, но има въпроси, по които компромиси не могат да се правят. Има въпроси, по които не можеш да се пречупиш в поклон спрямо един чужд министър-председател, който идва тук не с приятелски намерения. Драги управляващи, искам да ви го кажа ясно, защото аз се занимавам с този въпрос от години – 10-15 години. Грешите, когато смятате, че Турция идва тук с приятелски намерения. Турция винаги е имала, има и ще има неприятелски отношения спрямо България. Турция провежда пантюркистка и неоосманска политика спрямо България и е грешка да се правят компромиси по посока на Анкара. Това няма да спра да го повтарям! Другата грешка, която беше направена в изявленията по време на посещението, нелегалното посещение на Ердоган, беше, че въпросът с тракийските имоти бил решен. Един въпрос, по който аз пиша и говоря повече от десет, може би петнадесет години в българската преса и българските медии. Аз питам тук от тази трибуна: къде е министър Божидар Димитров? Къде си, приятелю, Божидаре, драги? Ние с теб бяхме в Бургас мажоритарни кандидати и пред камерите на всички телевизии, стиснахме си ръцете по време на предизборната кампания и казахме ясно на хората, че който и да спечели, ние сме единни по един въпрос – ще искаме това, което Турция дължи на България да бъде изплатено. Къде си, Божидаре? Ти ли даде този грешен съвет на премиера? Ако си ти, много лошо, защото ти знаеш много добре за какво става дума. Защото ти си потомък на тези тракийци – един милион български тракийци, които са синове, дъщери, внуци и правнуци на избиваните от турските изроди по време на геноцида – 1913 г. в Одринска Тракия, и този геноцид няма да бъде забравен от нас, потомците на тракийските българи.

Никой няма право да си прави игра – политическа, икономическа или каквато и да била, с кръвта на нашите деди и прадеди! Аз сега ще подаря тази книга на управляващите, защото съм сигурен, че не са я чели: „Разорението на тракийските българи”, (показва я) от големия български учен Любомир Милетич, издадена през 1918 г., в която е описана трагедията - Шекспировата трагедия на всички тези българи. Над 300 хиляди са изгонени, избити, изклани, опожарени от турската редовна армия на този, който сега беше тук, в България, неговите деди избиваха българите тогава! И ние нямаме право да мълчим! Нямаме право да затваряме тази страница и да я слагаме в архива. Защото тя ще стои отворена, докато Ердоган и който и да е друг след него не дойде и не се извини пред България за геноцида, който е прилагал над българите.

Те живеят навсякъде в България! Те са ваши избиратели, дами и господа от ГЕРБ! Не ги пренебрегвайте, защото ще направите много груба грешка. Ще предизвикате нещо, което ще ви свали от власт, ако го направите.

е огромна, защото нямаме право да забравяме жертвата на нашите дядовци и прадядовци. Тук ще ви прочета само един откъс, понеже казахте нещо друго. Казахте тези, които имат претенции, да дадат документи. За претенциите, аз ще ви кажа много ясно, защото явно не стана ясно от историята, че тези хора, когато са бягали, са оставяли децата си – пеленачетата, за да не ги издадат

И тогава да говорите какви документи трябва да представим ние! Ние нямаме документи, госпожо председател и господин министър-председател! Ние, потомците на тракийците, нямаме документи, защото те са бягали с една риза на гърба си. Те са бягали от огън и меч! Те не са бягали с папка под ръка. Те не са били със свои адвокати, които да движат документите им. Това го знае прекрасно всеки български историк. Срам и позор за тези историци, които сега мълчат, и не стават и не кажат, че тази тема не трябва да бъде забравена. Тази тема не трябва да бъде затваряна! Турция дължи 10 милиарда за имотите, нивите, къщите и горите, които са заграбени

милиарда долара, с лихвите може да са станали и повече. Искайте ги, господин Дянков! Имате връзки в Световната банка, в Европейската банка, в Международния валутен фонд, в Щатите, в Президентството на Щатите! Поискайте ги оттам! Недейте само да ходите да получавате потупвания от американските посланици, а им кажете ясно, че докато не накарат Турция да си изплати обезщетенията към България, тази държава няма право да претендира нито за Европейския съюз, нито за какъвто си иска съюз!

Тези грешки ще струват много сериозен срив на правителството. И аз го казвам добросърдечно. Не го казвам като враг, защото се знае много добре, че „Атака”